Glasovalo je 88 zastupnica i zastupnika, 77 za, 11 protiv, pa je donesen Zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Glasovalo je 88 zastupnica i zastupnika, 77 za, 11 protiv, pa je donesen Zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2021. godinu. Podnositeljica je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. O ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo sukladno Članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje slijedeći Zaključak. Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2021. godinu. Glasovalo je 78 zastupnica i zastupnika, 77 za, 10 protiv tako da je donesen Zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo. Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za sport za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. Podnositelj je Nacionalno vijeće za sport i o ovoj točki dnevnog reda glasujemo sukladno Članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje slijedeći Zaključak. Prihvaća se Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za sport za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. Molim glasujmo. 78 je glasovalo, 77 za i 1 protiv pa smo donijeli Zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo. Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu, podnositeljica je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. o ovoj točki dnevnog reda glasujemo sukladno Članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje slijedeći Zaključak. Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu. Molim glasujmo. Glasovalo je 88 zastupnica i zastupnika, 77 za, 11 protiv, pa je donesen Zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo. Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2021. godinu, podnositeljica je Financijska agencija. O ovoj točki dnevnog reda glasujemo sukladno Članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje slijedeći Zaključak. Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2021. godinu. Molim glasujmo. 88 glasova, 77 za, 11 protiv tako da je donesen Zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo. Godišnje financijsko izvješće Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2021. godinu. Podnositelj je Hrvatska banka za obnovu i razvitak. O ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo sukladno Članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje Odluku o potvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2021. godinu.